Сутринта го коментирахме на Председателския съвет. Проведохме и разговор с министър Драгомир Стойнев, който отново е на мястото на инцидента постоянно сме във връзка. Той заяви готовност да информира Народното събрание за развитието на ситуацията, разбира се, след като приключат кризисните спасителни действия, които текат и в момента. Така че Народното събрание ще продължи да следи с изключителна тревога аварията, която се е случила в рудник „Ораново”. Предлагам да преминем към Програмата за работа на Народното събрание за 17-19 юли 2013 г.: „1. 2013 г.: „1. Проект за решение за прекратяване на пълномощията на народен представител – по повод подадена оставка от народния представител Емил Иванов. Иванов. 2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване. Вносител – Министерският съвет. съвет. 3. Проекти за решения за попълване на състава и промени в постоянни комисии на Народното събрание. 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс – продължение от миналата седмица. седмица. 5. Избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. Вносители – Христо Монов, Ваня Добрева, Деница Златева, Атанас Зафиров и Пламен Славов.

(Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо гласуване законопроекти с вносители – Янаки Стоилов и Мая Манолова, Волен Сидеров и група народни представители) – точка втора за четвъртък. четвъртък. 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносители – Димчо Михалевски, Рамадан Аталай, Ахмед Башев и Емил Костадинов – точка трета за четвъртък. 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за младежта. Вносител – Министерският съвет. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители. народни представители. 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати. Вносител – Министерският съвет. съвет. 13. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители – Искра Фидосова, Красимир Ципов и Димитър Лазаров; Цветан Цветанов и група народни представители; Министерският съвет. съвет. 14. Проекти за решения за избиране на постоянни делегации на Народното събрание. Вносители – Деница Златева и Атанас Мерджанов. 15. Парламентарен контрол, като се предвиждат и разисквания по питане от народния представител Корнелия Нинова към министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов относно изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” внесен е проект за решение от Корнелия Нинова и група народни представители.” Моля, режим на гласуване за седмичната програма.

въздържали се 2. Седмичната програма е приета. За сведение Ви съобщавам, че има предложение по чл. 49, ал. 3 от народния представител Камен Костадинов в качеството му на заместник-председател на Парламентарната група на Движението за права и свободи за промени и попълване на състава на постоянни комисии. Този проект за решение е отразен в седмичната програма, така че няма да го поставям на отделно гласуване. Съобщение постъпилите законопроекти и проекторешения за периода от 10 до 16 юли 2013 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Вносители – Атанас Мерджанов, Атанас Пъдев и Корнелия Нинова.

Проект за решение за попълване на състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарната етика. Вносител – Камен Костадинов. Проект за решение за промяна в състава на Комисията по образованието и науката. Вносител – Камен Костадинов. Проект за решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите. Вносител – Камен Костадинов. Проект за решение във връзка с разискванията по питане № 364-05-22 от 26 юни 2013 г. от народния представител Корнелия Нинова към министъра на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов относно изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2012 г., ведно със становището на Комисията по правни въпроси към Висшия съдебен Законопроект за ратифициране на Евросредиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна. Вносител – Министерският съвет. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. Вносители – Михаил Миков, Йордан Цонев, Павел Шопов, Хюсеин Хафъзов и Васил Антонов.

Проект за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие. Вносители – Деница Златева и Атанас Мерджанов. Проект за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз. Вносители – Деница Златева и Атанас Мерджанов. Проект за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз. Вносители – Деница Златева и Атанас Мерджанов. В

че със своя заповед е разрешил изпращането и използването на военни въздухоплавателни средства и личен състав от Военновъздушните сили на Република България за участие в честването на 100-годишнината на румънските ВВС на ВВС на международното летище „Аурел Влайку”, град Букурещ, „Банеаса”, Румъния статичен показ с авиационна техника в периода 26 28 юли 2013 г. На 16 юли Народното събрание е постъпил препис от Решение на Конституционния съд по Конституционно дело № 5 от 2013 г. Следва описание за съдържанието на това конституционно дело и обявените за противоконституционни текстове от Закона за държавната собственост, свързани с обезщетението в полза на имот – частна собственост. На 16 юли 2013 г. от Националния статистически институт е постъпила информация, съдържаща резултати

Има съответно и служебен Проект на решение: „РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1,

Моля Ви, по-тихо в залата, защото оставам с усещането, че някой желае да сподели нещо с народното представителство. Комуникирайте по-тихо! Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване? Има Ще помоля господин Камен Костадинов – председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, да запознае народното представителство с доклада на комисията. Заповядайте, уважаеми господин

№ 302-02-6, внесен от Министерския съвет на 27 юни 2013 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 10 юли 2013 г., бе обсъден Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване, № 302-02-6, внесен от Министерски съвет на 27 юни 2013 г. На заседанието присъстваха госпожа Надежда Бухова - директор на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Георги Цветков – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, и госпожа Анна Натова – директор на дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти” в Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Законопроектът бе представен от господин Георги Цветков. Основната цел на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване е по-добрата защита на превозвачите на двете страни и разширяване на търговските контакти между тях. Проектът на спогодба е изготвен в съответствие с принципите на свобода на морското търговско корабоплаване и зачитане на националния суверенитет на държавите. Ратифицирането на спогодбата ще доведе до подобряване на икономическите и експлоатационните условия за корабите при работа в пристанищата на договарящите се страни. Това ще стане като се предостави същият режим на корабите по отношение на ползването на услуги, свързани с морското търговско корабоплаване, какъвто се предоставя на корабите, плаващи под национално знаме на съответната държава. В определени текстове от спогодбата е предвидено взаимно да се признават документите за националността на корабите, международните свидетелства за тонажа, международните свидетелства за самоличност и правоспособност на моряците, издадени от компетентните органи на другата договаряща се страна, както и условията за престой на моряците в пристанищата. Спогодбата се сключва за неопределен срок и влиза в сила на тридесетия ден след датата на получаване на втората от нотите, с които договарящите се страни взаимно се информират за изпълнението на всички вътрешни процедури, необходими за влизането й в сила. С влизането в сила на спогодбата автоматично се прекратява действието на Спогодбата за морски транспорт между правителството на Народна република България и правителството на Демократична народна република Алжир,

в сила от 12 януари 1970 г. Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно – с 9 гласа “за”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване, № 302-02-6,

залата с доклада на Комисията по външна политика. Заповядайте, господин Стоилов. Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване, подписана на 2 ноември 2011 г. в София. В текста на спогодбата са регламентирани общите условия за превозите по море между договарящите се страни, предоставя се същият режим на корабите по отношение ползването на услуги, свързани с морското търговско корабоплаване, взаимно се признават документите за националността на корабите, международните свидетелства за тонажа и други документи, регламентират се условията за престой на моряците в пристанищата, преминаването през територията на другата страна при смяна на екипажите, както и помощта, оказвана на бедстващи кораби. „Проектът на спогодбата е изготвен в съответствие с принципите на свобода на морското търговско корабоплаване, зачитане на националния суверенитет, взаимна изгода и взаимни интереси и има за цел по-добра защита на превозвачите на двете страни и разширяване на търговските контакти между тях. Съгласно чл. 22 от спогодбата тя се сключва за неопределен срок и влиза в сила на тридесетия ден след датата на получаване на втората от нотите, с които договарящите се страни взаимно се информират за изпълнението на всички вътрешни процедури, необходими за влизането й в сила. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане, в резултат на което Комисията по външна политика с консенсус прие следното становище:

Обявявам разискванията за открити. Има ли желаещи да вземат отношение по Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република

тъй като те не са на онова ниво, на което би трябвало да бъдат и от което България би имала подчертан интерес. Това е държава, която има много природни ресурси, държава, към която други европейски държави поглеждат с много по-голямо внимание както по отношение на развитието на икономическите, така и на търговските взаимоотношения в областта на енергетиката. За съжаление, България не е сред тези държави. държави. По време на предишното управление България допусна повече от две години и половина да няма свой посланик, акредитиран в Алжир. До ден-днешен все още няма излъчен такъв посланик. За щастие, вече министър Вигенин е предложил кандидатура и очакваме в най-скоро време тя да бъде одобрена, защото е недопустимо България, която има посолство в тази държава, да няма посланик, който да подпомага развитието на тези взаимоотношения, които, както казах, са много важни и от които България би имала само икономическа изгода. Затова подкрепям този законопроект. Мисля, че тази спогодба

Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република? Не виждам. Закривам разискванията. Моля да подложим на първо гласуване

Заповядайте, господин Костадинов. а именно: „Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване. Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване, подписана на 2 ноември 2011 г. в София. Заключителна разпоредба. Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Костадинов. Има ли възражения срещу направеното предложение?

Ще дам думата на председателя на водещата парламентарна комисия да докладва законопроекта на второ четене. за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване. Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване, подписана на 2 ноември 2011 г. в София.

Има ли желаещи за съображения и изказвания? Няма. Предлагам да гласуваме едновременно наименованието на закона, единствения член и Заключителната разпоредба, която включва параграф единствен.

Има ли обратно процедурно предложение? Няма. Подлагам на гласуване предложението на господин Камен Костадинов – точка трета от седмичната програма – „Проекти за решения за попълване на състава и промени в постоянни комисии на Народното събрание” с вносител Камен Костадинов, да стане

Моля, режим на гласуване.

ч. Моля, гласувайте. Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма. С това процедурното предложение за разместване на точки в дневния ред е прието. Господин Янаки Стоилов поиска думата за изявление от името на парламентарна група. Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Моето изявление от името на Парламентарната група на Коалиция за България

и офшорна компания за продажбата на пенсионноосигурителното дружество „Доверие”. Това е най-голямата осигурителна компания, която работи в България. В нея са осигурени над 1 млн. 250 хиляди български граждани. Тя заема най-голяма част от пазарния дял в осигуряването в България. Искам да обърна внимание също, че за българските граждани, родени след 1959 г., е задължително те да правят допълнителни вноски за пенсионно осигуряване. Тоест става дума за пари, които се разпределят между осигурителните дружества по силата на задължение, установено от държавата, и част от тези средства също се намират в споменатата осигурителна компания. Ние настояваме Комисията по финансов надзор да не дава необходимото за сключването на сделката разрешение поради неясните капитали на купувача, произтичащи от обстоятелството, че той е регистриран в офшорна зона. Това е причината да се противопоставяме на подобен род сделки – не само в областта на пенсионното, но и на здравното осигуряване. Ние вече заявявахме нееднократно нашата позиция и сме обявили нашите ангажименти, че е необходимо да се преустанови възможността такива компании да участват в приватизацията на търговски дружества в България, да притежават част от капитала на търговските банки, да участват в процедури за концесиониране на обекти – държавна собственост, да имат достъп до обществени поръчки. Практиката ни показва, че тези области, които ние отбелязахме още в предизборния период, дори трябва да бъдат разширени. Днешният случай с въпроса, който поставям, е доказателство за това твърдение. Принципът, който следваме, е, че там, където има обществени средства, гражданите задължително предоставят отделяни от своите доходи средства, не може да се допуска действието на търговски дружества с неясен капитал, които по никакъв начин не могат да бъдат контролирани от българските институции и да изпълняват освен своите търговски дейности, обществената роля, която им е възложена. Това може да стане чрез промени в няколко закона. Затова ние отново се обръщаме към правителството – спешно да предложи такива законови промени. Ако това не бъде направено, ще го направим като наша собствена инициатива, но трябва да е ясно, че това е посоката на новата политика и тя трябва да бъде следвана както от правителството, така и от мнозинството, което го подкрепя. Това трябва да бъде наша обща воля. Това са действията, които диктуват интересите на българските граждани. По повод на този случай искам също да апелирам към правителството да прегледа внимателно назначенията, които прави на ръководни длъжности в търговски дружества, контролирани от държавата. В тях попадат лица, които също оперират с подобни компании. Нека бъде направен цялостен преглед на тези назначения и там, където е необходимо, те да бъдат ревизирани. Защото всеки, който е назначен да управлява имущество от името на държавата, трябва да действа в интерес само на държавата и на обществото! Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По повод казаното от колегата Янаки Стоилов правя процедурно предложение – да поканим и изслушаме министъра на финансите и председателя на Комисията за финансов надзор. В последните дни наистина се създаде напрежение около сделката с фонд „Доверие”. Една от причините за това напрежение е липсата на информация. Постоянно се тиражира, че става въпрос за приватизация, което което ни вменява отговорност и на нас, защото приватизация означава, че държавата продава държавни активи на частни лица, а в случая не става дума за това. Става въпрос за сделка между два частни субекта. Това трябва достатъчно ясно и категорично да го кажем на хората. Нужна ни е информация, за да излезем с ясна и категорична позиция. Затова моля, госпожо председател, въпреки че си давам сметка, че е на ръба на процедурните правила по правилника, но ако трябва основание, нека то да бъде чл. 108 и чл. 109 от правилника, да приемем решение за изслушване на министъра на финансите и на председателя на Комисията за финансов надзор. Благодаря. от името на ръководството на Народното събрание? КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Тъй като министърът на финансите по всяко време може да идва и да прави изложение, моля да бъде подложено на гласуване и изслушването на господин Мавродиев – председател на

и представители на различни държавни институции, които да информират Народното събрание по въпроси, засягащи и държавни, и обществени интереси. Така че не виждам нито пречка, нито проблем в правилника да поканим след гласуване господин Стоян Мавродиев – председател на Комисията за финансов надзор, да представи информация пред Народното събрание за извършваната сделка с пенсионен фонд. Подлагам на гласуване предложението на госпожа Корнелия Нинова.

Моля, режим на гласуване. Гласували 72 народни представители: за 71, против 1, въздържали се няма. Предложението е прието. Моля да бъде информиран господин Мавродиев за решението на Народното събрание. До явяването на предлагам да продължим с нашата седмична програма. След разместването на точка трета – Проекти за решения за попълване на състава

Вносители – Михаил Миков и група народни представители, внесен на 2 юли 2013 г. Ще припомня на народните представители, че обсъждането на този законопроект започна миналия петък, когато депутатите чуха доклада на водещата Правна комисия. Сега предстои да чуем мотивите на вносителя, представени от господин Михаил Миков, след което ще преминем към парламентарен дебат по внесения законопроект. Моля, господин Миков, имате десет минути да представите мотивите за внасянето на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители, става въпрос за едно изменение, което е дискутирано няколко пъти в пленарната зала в последните 10 години. След приемането му преди около 10 години, Комисията по постмониторинга отчете тази законодателна мярка като ефикасно средство за ускоряване на наказателното производство. Без особено сериозни мотиви този текст, тази глава от Наказателно-процесуалния кодекс беше отменена преди няколко години. Кои са мотивите да искаме премахване на широко популярната фигура на „вечния обвиняем”, а иначе, по същество, решения на процесуалния закон, което дава възможност за ускоряване и дисциплиниране на фазата на досъдебното производство? Разглеждането на делото в съда по искане на обвиняемия е било предмет на коментар, включително в пилотно решение на Европейския съд по правата на човека. Със своето пилотно решение по делото „Димитров и Хамънов срещу България” на българските власти бе даден срок за предприемане на комплекс от мерки, които да осигурят приложението и защитата на правото на разглеждане и приключване на делата в разумен срок, съответно на чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Последваха промени в Закона за съдебната власт, с които се създаде механизъм за обезщетяване на гражданите, но обезщетението е само последваща последица. То е акт от страна на държавата, който обезщетява за прекалено дълго проточилия се процес. Трябва да има стабилна законодателна мярка, като тази, която съществуваше в През 2007 г. в свое решение Съдът в Страсбург по делото „Ганчев срещу България” постановява, че средство, предназначено да ускори производство с цел да го предпази от прекомерна продължителност във времето, е най-ефективното решение. Подобно средство има неоспоримо предимство пред средство, което позволява единствено компенсация, тъй като то освен това предотвратява и последващи нарушения по отношение на същото производство, а не само поправя нарушението апостериори, каквото е средството с обезщетителен характер. Подчертавам този елемент от мотивите на внесения законопроект, защото при едно обсъждане в края на предишното Народно събрание, когато беше отхвърлено аналогично предложение за премахване на фигурата на „вечния обвиняем” и от Министерството на правосъдието, и от тогава управляващото мнозинство се вадеха аргументи, че след като има обезщетяване, не е необходимо да има срокове в закона, които да задължават приключване на досъдебното производство в съответствие с чл. 6, тоест в един разумен срок. Каква е ситуацията днес в Наказателно-процесуалния кодекс? Има срокове, които би трябвало да дисциплинират. Двумесечен е срокът за разследване, може да бъде удължен с четири месеца. На практика се получава, че има лица с висящност на обвинението по 2-3-4-5 години, до изтичане на давността. Както в службите за сигурност има продължаващи безконечно оперативни разработки, без сериозна организация и контрол върху твърдите критерии, при които трябва да продължава тяхната работа, така предишното управление допусна в рамките на досъдебното производство да има „вечни обвиняеми” до изтичане на давността абсурд, ако наистина искаме да се съгласим с разбирането за справедлив процес в разумен срок. На опонентите, които биха поставили аргументи, че след изтичане на 2-годишния срок за тежки и едногодишния за леки престъпления може да се стигне до оправдание, ще кажем, че тежестта, основата на доказването е в рамките на съдебната фаза. С предлаганото решение за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс искаме само едно – след 2-годишен срок, ако обвиняемият желае, да внесе делото за разглеждане в съда и там държавното обвинение, което несъмнено има много повече възможности полиция, ДАНС и прочие, да извади доказателствата, които е трябвало да събере за 2 години. Ако не е успяло за 2 години, да се постави простият въпрос –какво е правило обвинението, какво са правили разследващите в тези 2 години, за да се премахне и да се знае, че не може да има вечни обвиняеми? Да не говорим за корупционните предпоставки, които се премахват с предлаганото от нас решение времето за протакане, времето за договаряне, времето за обработване на доказателствата. Всичко това трябва да има някакви разумни законови рамки. Уважаеми народни представители, ето заради това и в съответствие с осигуряване на разумен срок на наказателното производство по смисъла на Европейската конвенция

Това ще гарантира и принципа на централното място на съдебното производство в наказателния процес, извън безкрайната фаза на досъдебното производство, която се удължава и удължава, и удължава. Намаляването на посочените срокове, от една страна, ще дисциплинира прокурора и разследващите органи в тяхната работа, а от друга – ще гарантира правата на гражданите и ще предотврати осъждания в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, каквито случаи имаме обилно в практиката на този съд. България там сме едни от първенците, а част от тези дела са именно по отношение на разбирането за разумен срок, в който трябва да се развие справедливия процес. Предлагаме също така изменение на чл. 197 от Наказателно процесуалния закон, който трябва да подобри комуникацията между прокурор и разследващи органи, да се повиши качеството на провежданите досъдебни производства, а също така да се създаде едно ясно посочване на отговорността на различните фази и различните органи в рамките на досъдебното производство. Както е посочено и в Доклада за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите през 2011 г. – да отворя една скоба, оттогава Народното събрание не се е занимавало въобще да разисква тези въпроси. Някак си встрани от вниманието на Четиридесет

при незабавното и бързо производство, основен проблем продължава да бъде действащата процесуална уредба, допускаща прилагане на общите правила по отношение на тези производства.

Намалял е общият брой на незабавните и бързи производства, като по този начин не могат да се реализират целите на законодателя при въвеждането на тези диференцирани производства – процесуална икономия и бързина при стриктно спазване правата на гражданите. кодекс трябва да се въведе едно задължение прокуратурата, прокурорите да провеждат бързо или незабавно производство винаги когато са налице предпоставките по чл. 356, ал. 1 и чл. 362, ал. 1. А в случаите, когато въпреки наличните предпоставки се провежда разследване по общия ред, това да става с мотивирано прокурорско постановление, в което се излагат мотивите за неприлагането на бързо и незабавно производство, а не прокурорът се обади по телефона на разследващия полицай. Мотивирано постановление, с което прокурорът да приеме защо не прилага бързото и незабавно производство. Всичко това са мерки, насочени към една от големите язви на наказателното ни производство – бавното производство, което е предмет на критика не само по отношение на нарушените права на основание чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека, но е било многократно предмет в „Механизма по верификация и партньорство, популярен още SVN механизма” на Европейската комисия. Всичко това са мерки за отстраняване на тези многократно отбелязвани проблеми пред нашето наказателно правораздаване. Разбира се, предложили сме повереникът и частният тъжител да получат повече права в процеса. Това се оспорва. Аз съм готов да приема аргументите на тези, които в комисията – мисля, че от Централния адвокатски съвет беше поставен така въпросът, смятат, че това ще забави развитието на наказателния процес. Но това е въпрос на наше решение доколко можем, в рамките на наказателния процес, да се опитаме максимално да защитим интересите на гражданите или те да ги търсят втори път по граждански ред. Това също е въпрос на политическа логика на наказателния процес и въобще логика на защита на тези права. Уважаеми народни представители, смятам, че този законопроект е необходим. В доклада на комисията беше посочено, че той среща разбиране и от страна на прокуратурата, и от страна на Централния адвокатски съвет, от Адвокатурата, среща разбиране и в широки професионални среди. Така и няма да получи отговор защо беше отменен преди четири-пет години този текст. Така и при предишната дискусия, ако не ме лъже паметта, преди около година време в същата зала не получихме нито от Министерството на правосъдието, нито от тогава управляващото мнозинство някакви разумни аргументи. Надявам се, че ще подкрепите законопроекта, за да можем като минимален ефект да намалим нарушаването на правото на справедлив процес в разумен срок, но и като един втори, съществен ефект да дисциплинираме прокуратурата и разследващите органи за едно по-бързо събиране на доказателствата в рамките на досъдебното производство и, разбира се, за да подчертаем, че центърът на правораздаването е съдебната фаза. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Миков. Колеги, имате възможност за реплики към изказването на господин Миков. Няма желаещи да репликират вносителя на законопроекта. Имате възможност за изказвания по темата. Заповядайте, господин Попов. Господин Филип Попов – заместник-председател на Правната комисия, народен представител също от Видински избирателен район. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, гарантирането на основните права и свободи на всеки български гражданин, това е правото на справедлив и бърз процес както в досъдебната, така и в съдебната фаза.

осигуряването на разумен срок по смисъла на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи следва институтът на разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия да бъде възстановен. Времевият аспект между започване на досъдебното производство и крайния акт на съда – присъдата,

Това единствено може да блокира досъдебния процес и съдебния процес – развитието на конкретното дело. С този законопроект всъщност се цели именно

допълнителни текстове, по изменения и допълнения на този кодекс, конкретни текстове могат да се правят между първо и второ четене. Това е действително важен закон и Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, който следва да се обърне специално внимание и нашият Наказателно-процесуален кодекс да се приведе в съответствие с европейските институции и гарантиране на бърз и справедлив процес от страна и в защита на всяко едно лице, което притежава вече качеството обвиняем. Благодаря. Благодаря Ви, господин Попов. Уважаеми колеги, имате ли реплики към изказването на господин Филип Попов? Няма реплики. Имате възможност за други изказвания. Заповядайте,

всеки от нас вероятно ще направи изказване. От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи заявявам, че подкрепям законопроекта, както сме го направили като съвносители, като участници в работата на Правната комисия. Искам да припомня, че действащият Наказателно-процесуален кодекс

определи ясни критерии и срокове, така щото да премахне фигурата на вечния обвиняем, която беше една от най-големите язви на предходния Наказателно-процесуален кодекс. Тази глава действаше много успешно до момента, в който Цветан Цветанов не получи контрол над сектора „Правосъдие и вътрешен ред”. Една от първите промени, които той поиска в Наказателно-процесуалния кодекс, наред със засилване на ролята на специалните разузнавателни средства, е премахването, заличаването на цялата Глава едно от първите неща, които ГЕРБ поиска тук в залата по отношение на Наказателния процес! Оттогава нашето усилие да възстановим Глава двадесет и шеста не е престанало. По време на мандата на ГЕРБ ние внесохме законопроект за нейното възстановяване. Колкото и да е странно, той мина през Правната комисия, ръководена от Искра Фидосова, с положително становище. И когато беше вкаран в дневния ред един петък,

за да приведем българския наказателен процес в съответствие с европейските норми, така както през 2005 г. той беше приет. Отново повтарям, че имаме решимост да го направим. Обаче искам да обърна внимание тук между първо и второ четене на един детайл, който изникна при разискването в Правната комисия и вероятно ще трябва да го обсъдим. обсъдим. Появиха се сериозни възражения срещу едно от предложенията в днешния законопроект. Става въпрос за § 5, който третира чл. 253, т. т. 3 и 4. Става въпрос за това каква ще бъде ролята на повереника в наказателния процес. Пояснявам, че повереник означава адвокат, който се грижи за правата на пострадалото лице и на гражданския ищец. ищец. По-точно е да се каже за правата на тъжителя и гражданския ищец. Трябва да се направи разлика между адвоката, който се грижи за правата на обвиняемия, и адвоката, който се грижи... Наказателният процес казва, че защитникът - това е адвокатът на обвиняемия, има самостоятелни права, независимо от правата на обвиняемия. Целта е обвиняемият да е гарантиран със свой представител, който да може да защитава неговите права, независимо дори от мнението на обвиняемия по даден въпрос поради незнание или неразбиране. Тоест, защитникът, адвокатът на обвиняемия има самостоятелни права, за да може да се противопостави на прокурора. Не така трябва да бъдат нещата с повереника. повереника. Пострадалите лица в наказателния процес не са основни фигури. Те имат свои права, но техният повереник не може да има повече права от тях. крайна сметка предметът на делото е да установи извършеното престъпление, участието на обвиняемия, характера и размера на вредите и други отношения и обстоятелства, имащи значение за отговорността. Съзнавам, че въпросът е много правен, но го поставям тук, защото в Правната комисия няма начин да не го разгледаме.

Няма. Тогава давам думата на третия вносител на законопроекта господин Явор Нотев, който ще се изкаже по темата. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, вече стана ясно, че съм един от вносителите на предложения на Вашето внимание законопроект. Заявявам, разбира се, подкрепата за този законопроект и призива той да бъде подкрепен в залата, както е внесен и предоставен на Вашето внимание. Такава е и позицията на Парламентарната група на Партия „Атака”. Ще подкрепим законопроекта, който има за последица отмяната на съществуването на фигурата на вечния обвиняем, както вече стана дума. На фона на аргументите, които се черпят от Европейския съд за правата на човека, на фона на одобрението, което този законопроект като законодателно решение срещна в институциите, няма да отнемам от вниманието Ви, за да се аргументирам повторно в подобна посока. Само ще припомня, че тогава когато фигурата на вечния обвиняем в мандата на Четиридесет и първото Народно събрание беше отменена, практически се стигна до това, че възможността едно лице да стои в тази процесуална позиция неограничено време се превърна в нещо, което подозирахме още при въвеждането на тази промяна. Превърна се в инструмент за въздействие и репресия по отношение на неудобни лица, по решение на институциите, които имаха достъп до управлението на държавата и всички процеси в нея. Говоря за това, че в рамките на две години обвинението, което разполага с целия инструментариум на държавата, не беше в състояние да подготви, да формира своята теза и да я поднесе във формат обвинителен акт съобразно реквизитите и съдържанието, което той трябва да има. Така или иначе тази невъзможност няма как да бъде обяснена, освен с желанието да не се стига до съдебна фаза на процеса, да не се предоставя възможност на лицето, което е в позицията на обвиняем, да разгърне правото си на защита, да може да обори това, което виси като Дамоклев меч над неговата глава като обвинение и бъдеща присъда, и съответно да се защити и опровергае тези обвинения. Стигна се дотам, че житейски съдби бяха променени във връзка с едни обвинения, които нямаше как да се противостои. Но да не се занимавам повече с факти, които съпътстваха нашето ежедневие и които са добре известни на народното представителство. Искам да кажа само, че промяната, която ние предлагаме, като че ли по един несправедлив начин идва не навреме Тя ще дойде във времето, когато идеолозите на отмяната на фигурата на вечния обвиняем, поне част от тях ще се изправят пред българското правосъдие и по този начин ние ще им осигурим един своевременен и справедлив процес. Не е толкова лошо това, нека да покажем наистина, че промяната е принципна, промяната е такава, каквато трябва да бъде по отношение на правата на всички български граждани. Конкретно по предложените на Вашето внимание промени и в останалата част от законопроекта. Желанието ни да направим приложението в рамките на досъдебното производство, незабавните и бързите производства законово правило, а не изключение, прозира в предложеното на Вашето внимание изменение. Нека тези текстове да бъдат правилото, по което да се ръководят действията на органите на досъдебното производство. Отказът от тези правила трябва наистина да бъде мотивиран, а не своеволен и моментно хрумване на този, който ръководи и който трябва да бъде изпълнител на тези бързи действия тогава, когато фактологията е напълно ясна и тогава, когато законодателят предвижда, че по този ред може да се реши един наказателен казус. Един казус, който да доведе до бързо решение, предложено на вниманието на обществото, което, разбира се, да усети, съобразно своето виждане за справедливост и своевременност на налагане на наказание за противообществени прояви, действието на съдебната система. Това е целта на този законопроект. Накрая, що се отнася до фигурата на повереника, за която господин Бисеров говори в един професионален план, разбира се, че ще коментираме начина, по който този текст може да остане като предложение или да бъде изменен между първо и второ четене. Обръщам внимание обаче върху особено чувствителната тема за това дали пострадалите от престъпление граждани следва да имат – в лицето на повереника, на адвоката, който ги представлява в процеса – една пълноценна защита, която се доближава по своите параметри до получената от обвиняемия и подсъдимия. Има аргументи и в посока на това, че страните в процеса – в посока на тяхната равнопоставеност, трябва да получат абсолютно равни права, включително и правото пострадалото лице, което се е конституирало като граждански ищец и частен обвинител, да получи една по-пълноценна защита от професионален адвокат, който би могъл да упражни по-добре техните права, независимо от тези фактори – незнание, липса на ориентация в даден процес. Така че няма никакъв особен риск да се предоставят тези възможности и на повереника, огледално на това, което има право да направи защитникът. Има съображения от гледна точка на това, че пострадалият в крайна сметка се конституира в една процесуална фигура, която е субсидиарна, тя не е задължителна за наказателния процес и упълномощаването на повереник, който да стане самостоятелна страна в процеса, формално би затруднило процеса. Необходимостта да се връчват книжа и на този повереник, да се изчакват изтичане на срокове за негова реакция или да се вземат под внимание, по негови индивидуални по негови индивидуални решения, възражения на съответни процесуални ходове, може да забави процеса. Въпрос на преценка е: дали съобразяването на тези неудобства, в кавички, би следвало да бъдат за сметка на правата и пълноценната защита на пострадалите от престъпления граждани – наистина трябва да стои на вниманието на народното представителство, и между двете четения да вземем най-вярното решение. Отново Ви призовавам да приемете направените от нас предложения за изменение в Наказателно-процесуален кодекс, с което ще възстановим едно законодателно решение, с последиците за това българските граждани да разчитат на своевременно правосъдие, което съответства на разбиранията за достатъчен и разумен срок за събиране на доказателства за доказване на евентуална престъпна дейност и респективно на възможността, която им се предоставя пред съда – те да докажат своята теза за своята

митичната битка за връщане на Глава двадесет и шест и за отмяна на фигурата на вечния обвиняем, но се надявам, че провелият се дебат убеди всички Ви в необходимостта от подкрепата на този законопроект. Ако някой от

Обявявам дебата за приключен и подлагам на първо Обявявам дебата за приключен и подлагам на първо гласуване внесения Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Да изчакаме колегите да влязат в пленарната зала. Моля, колеги, гласувайте, защото гласуването започна.

Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс е приет. Господин Бисеров има думата за процедура. След няколко неуспешни опита в предишното Народно събрание да върнем

Има ли обратно процедурно предложение? Няма. Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Христо Бисеров.

с което е определен срокът за предложения между първо и второ четене на приетия законопроект. Срокът е шестдневен и ще изтече следващия вторник в 18,00 ч. Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:

Становището е от Комисията по културата и медиите. Преди да дам думата на проф. Стефан Данаилов,

на член на СЕМ от квотата на Народното събрание, които бяха обявени в „Държавен вестник“, и включват възможност за представяне на кандидатурите от техните вносители, провеждане на общи разисквания на всички кандидатури по реда на правилника, което означава в редовното време на парламентарните групи, след което провеждане на явно гласуване чрез компютризираната система за гласуване по азбучен ред на предложените кандидатури. За избран ще се счита кандидатът, който е получил най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители. Това са процедурните правила. Преди да пристъпим към тяхното реализиране в пленарната зала, давам думата на проф. Стефан Данаилов, който е председател на Комисията по културата и медиите и ще представи становището на комисията за проведеното изслушване на двамата кандидати. Заповядайте, господин Данаилов.

Процедура на гласуване за допускане в залата. Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 72 народни представители: за 71, против 1, въздържали се няма. Решението се приема. Моля, поканете кандидатите.

На редовно заседание, проведено на 12 юли 2013 г., Комисията по културата и медиите проведе изслушване на предложените кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. Съгласно Раздел ІІІ от Решението за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, прието от Народното събрание на 27 юни

документи на кандидатите за член на Съвета за електронни медии и реши, че предложените кандидати отговарят на изискванията на чл. 25 и чл. 26 от Закона за радиото и телевизията. Изслушването се проведе съгласно Раздел ІІІ от Процедурните правила. Народният представител госпожа Мая Манолова представи кандидатурата на господин Иво Атанасов. Последва лично представяне на господин Иво Атанасов. Народният представител господин Петър Курумбашев представи кандидатурата на господин Радомир Чолаков. Последва лично представяне на господин Радомир Чолаков.

оглед осигуряване на публичност и прозрачност по избора на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, на интернет страницата на Комисията е публикуван пълен стенографски протокол от изслушването. Раздел ІV от Процедурните правила предвижда кандидатите да бъдат представени в пленарната зала на Народното събрание, да се проведе разискване и да се извърши гласуване чрез компютризираната система за гласуване, като се смята за избран кандидатът, който е получил най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители. След проведеното изслушване народните представители от Комисията по културата и медиите с 11 гласа без „против” и „въздържали се” внася за разглеждане и гласуване от Народното събрание на кандидатурите на господин Иво Първанов Атанасов и господин Радомир Петров Чолаков за избор на член на Съвет за електронни медии от квотата на Народното събрание, както и проекти за решение за избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, приложение 1.” Благодаря. Това беше докладът на комисията, представен от проф. Стефан Данаилов. Сега пристъпваме към представяне на кандидатите. Първо ще бъде представен господин Иво Атанасов. Госпожа Мая Манолова ще го представи. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо, преди да представя кандидатурата на господин Иво Атанасов за член на СЕМ, искам да кажа няколко думи за процедурата, която беше предложена от

истинска състезателност между кандидатите, която се видя и на проведеното обсъждане в Комисията по културата и медии. Искам да кажа и няколко добри думи за кандидата, който не и чиято кандидатура не съм внесла, но наистина господин Радомир Чолаков има впечатляваща биография, перфектно показва, че кандидатът има достатъчно подготовка и опит за участие в регулаторния медиен орган. колеги от парламентарната ни група – проф. Ваня Добрева и господин Николай Малинов, сме внесли кандидатурата на Иво Атанасов, която искам да представя на Вашето внимание. Безспорно Иво Атанасов отговаря на всички изисквания, които са предвидени за членство на Съвета за електронни медии, и то в максимална степен. Едва ли има български гражданин, който да познава по-добре медийното законодателство по простата причина, че през ръцете на господин Иво Атанасов на практика са минали всички медийни закони и всички промени в тях. През всички периоди, през които господин Иво Атанасов е бил народен представител, неизменно е бил член на Медийната комисия и обикновено е заемал ръководни длъжности в нея – като в най-важния период, когато България се присъединяваше към Европейския съюз, той беше председател на Комисията по гражданско общество и медии и има личен принос в успешното затваряне на Глава двадесета „Култура и аудиовизия”. Всички познават Иво Атанасов като ярък български публицист, безспорен полемичен талант. Той е водил предавания в електронни медии, има над 2000 статии в пресата и няколко публицистични книги. негов плюс е фактът, че той е член на Съюза на българските журналисти и на Съюза на българските писатели – две изключително авторитетни организации на български творци. Познавам Иво Атанасов повече от 20 години. Познавам го като диалогичен и честен човек, който може да работи в екип и не се съмнявам, че ще бъде полезен в работата на Съвета за електронни медии. Вярно е, че не е типичният медиен експерт, не е човек на системата отвътре, но мисля, че това е негов плюс, защото гарантира, че няма зависимости, обвързаности и ще може наистина безпристрастно и принципно да участва в осъществяване на функциите на Съвета за електронни медии. Един честен човек, който познава перфектно медийното законодателство и чийто честен и принципен подход ще бъде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

Чолаков, която беше внесена от няколко народни представители. Мисля, че се подписаха Татяна Буруджиева, Николай Петев, Мартин Захариев, вносител съм се подписал на първо място под тази кандидатура. Господин Чолаков е завършил немската езикова гимназия. След това е завършил право в Софийския университет. Особено впечатляващ момент в неговата кариера като образование е докторантурата, която има по специалността „Право на електронните медии” в Института за радио и телевизия в Университета в Хамбург. Искам да Ви кажа, че негов научен ръководител беше проф. д-р Волфганг Хофман-Рием, който е бивш конституционен съдия на Федерална република Германия. Като преподавателска дейност той е преподавал в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, в Софийския университет и в Бургаския свободен университет. Господин Чолаков има професионален опит както в електронните, така и в печатните медии, което е рядък случай на съчетание в едните и другите медии. Неговата кариера в България започна като

В следващите десет години той работеше като главен юрисконсулт на така наречената група ВАЦ, която е собственик на „24 часа” и „Труд”. В момента продължава да работи за нея – след промяната на собствеността, която настъпи преди една или две години. Той е юридически съветник на Съюза на издателите в България от 2001 г. досега. Член е на Правната комисия към Германо-Българската търговско-промишлено камара – от 2010 г. досега. Бил е член на Правната комисия на Европейския съюз за радиоразпръскване и е член на Съюза на европейските юристи на издателства със седалище в Берлин. Господин Чолаков има и над 20 публикации в областта на правото, и то не само в България, но основно във Франция и в Германия. Между другото неговите публикации са не само в областта на медийното, но и на конституционното и гражданско право. Имаме рядък случай на човек, който наистина се е подготвял в областта на медиите със специално образование – с докторантура в Германия. Лично аз не познавам повече от пет човека в България, които да имат подобно професионално образование и след това подобна професионална кариера. Разбира се, тук е мястото да благодарим на председателя на комисията – господин Стефан Данаилов, за това, че осигури прозрачна процедура по издигане на кандидатури. Аз си спомням, че когато с уважаемия проф. Данаилов преди три години бяхме членове на същата Комисия по култура и медии, първо, кандидатурите за членове на СЕМ бяха гласувани в залата, а след като бяха избрани на знаменития ден 1 април 2010 г., на нас ни дадоха възможност да ги изслушаме и в комисията. Спомням си, че тогава кандидатурите за членове на СЕМ бяха внесени от видните медийни експерти Искра Фидосова, Димитър Лазаров и Лъчезар Иванов. Тук просто бих искал да отбележа и добрия факт все пак, че поне за предложението на господин Чолаков ние имаме подписи на хора, които са членове на Медийната комисия – не че аз не бих могъл да предлагам кандидатури за Националната здравноосигурителна каса или за Националния осигурителен институт. Не бих искал да влизам много нашироко в дебата за това, че днес всъщност може би Ви представям една обречена кандидатура, тъй като Вие знаете, че има решение да бъде подкрепена другата кандидатура. По никакъв начин не бих искал да отричам правото на партийната организация в Кюстендил да издига свои кандидати за членове на СЕМ, даже бих казал, че това право е иманентно присъщо. От друга страна, ако мога да направя един паралел. Когато господин Станишев обяви кандидатурата на господин Орешарски за премиер,

Тогава господин Станишев чу това, което казаха хората от протестите през февруари и предложи кандидатурата на господин Орешарски. Въпросът е, че според мен този дебат продължава да се води с нова сила, къде по-силно, къде по-слабо и оттук нататък, когато вървят назначенията на министри, заместник-министри, а с особена сила и за членове на регулаторни органи. Разбира се, мисля, че е едно богатство нашата парламентарна група да има възможност да представи две наистина силни и достойни кандидатури, от които Народното събрание дали чрез политическо решение на своята група, дали по друг начин, дали по съвест, да може да гласува. За да изчистя и всякакъв конфликт на интереси, искам да кажа, че лично аз познавам господин Чолаков от 23 години. Заедно с него сме основатели на Студентската програма „Ку-ку”. Честно казано, бяхме сериозни политически опоненти, тъй като той влезе в това предаване от квотата на Университетския комитет на Комсомола, така че от това време датира и нашето познанство. Целият медиен опит, който той е имал през тези години, бих казал, че е разстлан пред очите ми. Тук е мястото да кажа, че си спомням, че в онова предаване наш чест и много отзивчив гост между другото беше Иво Атанасов, който ни е помагал много пъти в инициативи, които сме имали в предаването. Надявам се, тъй като кандидатурата, която Ви представям, позволява гласуване по съвест на цялата зала, да имате възможност да зададете повече въпроси, защото ми се стори, че в този дебат повече се фокусирахме върху качествата на кандидатите, а не върху това, което трябва да се случи в областта на електронните медии в България, особено когато коментираме обществените медии. Знаете, че има тенденции, които не са особено благоприятни за обществените медии. Стигнахме дори до изключително неприятния прецедент в Гърция, в който Вие знаете, че просто бяха закрити държавните радио и телевизия. Всъщност от дълги години се провежда една такава политика, специално в нашата южна съседка. Знаете, че при гръцките радио и телевизия се стигна до един изключително нисък пазарен дял. На мен лично ми е болно, национална телевизия, като човек, който е работил в нея. Тя беше първа като пазарен дял, после беше в тройката, после – в шестицата, сега мисля, че е в десятката и ние трябва да си отговорим искаме ли да имаме обществени медии в България и каква функция искаме те да изпълняват. За разлика от Българското национално радио, което успя сериозно да се пребори за своята позиция и в една много сериозна конкуренция на частните медии да отстоява лидерската си позиция, това например не се случва с Българската национална телевизия. Може би е хубаво да погледнем и други примери на нашите съседи. Например освен развитието на ЕРТ, което беше закрито – гръцките радио и телевизия, да видите развитието на турските радио и телевизия. Може би е мястото тук

Дали трябва да научаваме за новините от наши кореспонденти в градове като Скопие, Истанбул и Солун или трябва да ползваме чужди кореспонденти? Защото тук не става дума за собствена медийна политика, а за собствена държавна политика, чийто изразител могат да бъдат обществените медии. Затова аз щях да се радвам, ако можем да чуем мнението на кандидатите и по такива въпроси, освен изтъкването на едни кандидати или подхвърлянето на такива малки стрелички по отношение недостатъците на други, тъй като Конфуций казва, че благородният вини себе си, а простият вини другите. Затова аз се надявам, че изслушването, което имаше в комисията и което днес може да има тук в залата, ще позволи да даде шанс да направим един по-сериозен разговор за това как си представяме бъдещето на електронните медии, още повече на обществените медии,

минути. Както по предната точка председателят Михаил Миков премина от представяне на законопроекта към изказвания и това време беше зачетено за част от времето на парламентарната група, така обявявам, че всъщност девет минути вече от времето на парламентарната група са изчерпани. Разбира се, Вие можете да направите

Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Предстои да изберем нов член на медийния регулатор. Членът на СЕМ към настоящия момент София Владимирова е с изтекъл мандат отпреди една година и заема поста до избора на нов член от Парламента. Уважаеми колеги, само по себе си в това няма нищо драматично и едва ли този избор може да предизвика какъвто и да било катаклизъм в медийния сектор, по-скоро е буря в чаша вода. Защо обаче този избор е знаково важен, важен по-скоро като политически акт на законодателя в особено сложната политическа ситуация в държавата? С оглед поредицата от спорни назначения и предложения напоследък и с оглед на особената чувствителност на медиите към избора на хората, номинирани да ги регулират по силата на закона, настоящото гласуване ще бъде анализирано с особена критичност от обществеността и в частност от медийната общност. Защо днешният избор е много важен? и второто Народно събрание да формира становище по много важни въпроси на медийната регулация, чиито отговори гилдията очаква от години. първото Народно събрание не направи никакво усилие в тази посока и това гласуване днес ще разкрие посоката, в която ще върви реформата в медиите, не с оглед на личностите, а по-скоро с оглед на процедурите и механизмите на вземане на решения и формиране на политическа воля. На първо място, това е изцяло нов Закон за медийните услуги. В областта на медийната регулация има сериозни законови дефицити. На второ място, широко обсъждане с всички заинтересовани организации на възможността за обединяване на обществените медии БНТ и БНР в една българска обществена медийна компания или корпорация. В сектора няма еднозначно одобрение на тази иначе в голямата си степен радикална реформа, която предлагам на Вашето внимание, чието решение в крайна сметка е преди всичко политическо. Този нов модел ще даде дългоочакваната реформа на обществените медии, отлаган от всички правителства дотук с оглед икономия на мащаб, синергия по отношение на административния капацитет, оптимизиране на разпространението на сигнала, гарантиране на независимостта на три ключови направления – финансово, управленско и редакционно, с ясно разделение на програмното от административното ръководство, което ще гарантира много по-добър контрол, прозрачност и борба с корупцията. Не на последно място, ще консолидира усилията на обществените оператори в преходния период на цифровизацията и най-вече ще мултиплицира усилията им в динамичната нова технологична среда на интернет, мултимедийни приложения, нови цифрови формати и канали, апликации за мобилни устройства и таблети. На трето място, България според годишните доклади на „Репортери без граница” е на незавидното 87-мо място за 2013 г. в класацията за свободата на словото. Само ще Ви припомня, че през 2009 г. тя е на същото незавидно 68-мо

за това незавидно място е концентрацията на медийна собственост, липса на прозрачност и присъщите им зависими. На четвърто място, искам да напомня на всички колеги тук, че на 21 май 2013 г., именно в деня, в който беше свикано Четиридесет и ние положихме клетва, Европейският парламент излезе с резолюция относно Хартата на Европейския съюз за норми на свободата в медиите. Документът касае именно плурализма и концентрациите както в национално, така и в трансгранично отношение на медийните конгломерати, тяхното влияние и монополизация на информацията. Вашето очакване е, че този документ скоро ще бъде оформен в директива в европейското законодателство, която да засили още повече медийния плурализъм, журналистическа и издателска независимост, в това число и на обществените медии. На пето място, обсъждането на въпроса е свързано и с решението за конституиране или неконституиране на нов конвергентен орган за регулация. На шесто място, изборът на нов член на СЕМ е в пряка и висока степен на обществено очакване да се преборим с езика на омразата и противопоставянето с правни и регулаторни средства. И за финал две думи за начина, по който работи Комисията по култура и медии. Тя изработи тези процедурни правила и Ви ги предложи за гласуване в зала за избор на нов член на СЕМ, водена само от два принципа – прозрачност и състезателност. Така работихме и дотук, до момента на избора за нов кандидат за член на СЕМ в залата. Тези принципи трябва да бъдат водещи и днес, за да приключим с достойнство. Единственият начин за това е днес да гласуваме по съвест за един от двамата кандидати. При липсата на номинация от парламентарните групи на ДПС и „Атака”, при липсата на такава от ГЕРБ сме поставени в ситуация да избираме между двамата кандидати от Коалиция за България, повтарям – с прозрачност и състезателност. Моля да гласувате по съвест! Благодаря за вниманието.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз не съм член на Медийната комисия, но за да съм сигурен в това, което ще Ви кажа сега, си направих труда да отида на заседанието й, на което бяха изслушани двамата кандидати. Според мен двамата кандидати се представиха абсолютно равностойно. По никакъв начин не приемам тезите, които се налагат, че видите ли, единият кандидат бил партиен кандидат и на него му търсим работа, а другият кандидат бил професионалистът, който ще свърши работата. Смятам, че и двамата кандидати са достойни, и двамата могат да свършат тази работа. Въпросът е на личностната оценка на всеки от нас.

В чисто политически план и двамата имат своите минуси, ако считаме това за минус. Аз не го считам за минус, не мисля, че това би трябвало да бъде някакъв проблем. Никога не бих Ви посъветвал да гласувате за някого само и единствено защото той е член на БСП или на някоя друга партия. Никога не съм гласувал на този принцип. По същия начин напълно подкрепям принципа да се гласува по съвест, ако го възприемем като генерален принцип и винаги гласуваме само и единствено по съвест. За съжаление, на няколко пъти доказахме, че не го правим. По

Тези хора са сигурно не по-малко искрени в своите желания, отколкото и всички ние. Човек не трябва да подценява това нещо по никакъв начин. Пак казвам: път наистина трябва да направим гласуване по съвест. Гласуването на парламентарната група на БСП вчера според мен беше по съвест и беше много ясно – в подкрепа на господин Иво Атанасов. Моето изказване тук трябваше да го направи някой от ръководството на групата на БСП и това ръководство трябва да поема отговорността си в такива случаи, а не различни народни представители да ставаме, да изразяваме, да защитаваме позицията на парламентарната група. Позиция на групата имаше и тя беше по съвест. Въпреки всичко аз днес пак ще гласувам по съвест, независимо от позицията на групата. Моето гласуване по съвест, въпреки всичко, пак ще бъде за Иво Атанасов, защото съм абсолютно убеден, че неговите качества в никакъв случай не са на партийния кандидат, който видите ли, ще бъде уреден на работа, защото няма каква друга работа да върши. Напротив, той ще свърши тази работа не по зле

Уважаеми господин Кадиев, нито веднъж в дебатите досега не съм чул някой да е говорил за партиен кандидат, на когото се търси работа. Никой не е казал такова нещо и не мисля, че някой от БСП би го направил. Не съм чувал това и някак ми се струва, че подобно отношение към кандидата

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, точно една минута ще говоря. Подкрепям Иво Атанасов, защото е талантлив човек, защото внимава в думите, които пише и говори. Това не означава, че е безгрешен. Второ, подкрепям Иво Атанасов, защото казва това, което мисли. Вярвам, че това е най-важното качество за един член на СЕМ.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

Смятам, че тук въпросът опира до една малка и много тънка разлика, която може би съществува, и това е полето, в което те имат повече опит. Единият от тях има повече опит в парламентарната регулация. Другият от тях има повече опит в корпоративната регулация. От тази гледна точка, имайки предвид, че все пак съм народен